Prelazimo na 5. točku dnevnog reda, to je - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 666 Predlagatelj Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku. Sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, članak 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvažena Ivana Maletić, državna tajnica u Ministarstvu financija. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, dame i gospodo zastupnici. Evo ja ću ukratko obrazložiti razloge ovog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju. Dakle, u prvom redu je riječ o usklađivanju sa acquiem, acquiem, acquis communautarie EU, dakle potpuno se uvodi liberalizacija i zbog toga se u Zakonu o deviznom poslovanju dakle mijenjaju određene odredbe vezane uz obveze koje smo preuzeli prilikom zatvaranja Poglavlja 4. - Sloboda kretanja kapitala, a ova liberalizacija vezana je uz odobravanje kratkoročnih financijskih kredita nerezidentima, korištenje inozemnih kredita preko računa u inozemstvu i na depozitne poslove rezidenata. Dakle,to je ono što se sad novo Zakonom o deviznom poslovanju omogućuje i u RH i time smo ustvari ispunili jednu od obveza u okviru Poglavlja 4. – Sloboda kretanja kapitala. Dodatno je riječ o usklađivanju sa izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima tako da se uvodi provjera ispunjavanja kriterija primjerenosti i prikladnosti fit and proper, za izvršne direktore u dioničkim društvima koji imaju Isto tako se propisuje dodatnim odredbama rad odnosno poslovanje određenih mjenjača, pa se u Zakonu definira da ovlašteni mjenjači mogu otkupljivati stranu gotovinu i čekove koji glase na stranu valutu samo za gotovinu u kunama, i da mogu prodavati stranu gotovinu samo za gotovinu u kunama. Proširuju se razlozi za odbijanje zahtjeva za izdavanjem odobrenja za obavljanje mjenjačkih poslova te razlozi za oduzimanje tog odobrenja. Uvode se nove prekršajne odredbe za mjenjače koji obavljaju mijenjačke poslove a u registru nemaju propisanu djelatnost obavljanja tih istih poslova itako tako prestaju važiti odobrenja izdana ovlaštenim mjenjačima na kojima je postupak likvidacije otvoren prije i nakon stupanja na snagu ovog Zakona. To je otprilike najvažnija usklađenja vezana su upravo uz ispunjavanje mjerila iz poglavlja 4. i drugo vezano uz izmjene i dopune Zakona o trgovačkim društvima. Hvala vam na pažnji. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji Odbora uzeti riječ? Koliko vidim ne. Otvaram raspravu. I na redu su klubovi. U ime Kluba SDP-a uvažena zastupnica Željka Antunović. Izvolite. Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče, kolege iz ministarstva, kolegice i kolege zastupnici. Vrlo kratko želim odmah na početku reći da Klub SDP-a pozdravlja izmjene i dopune Zakona o deviznom poslovanju i konačni cilj koji se time želi postići da ćemo podržati ovaj Zakon. Kao što smo ovdje maloprije čuli donošenje ovog Zakona, pa čak i njegovo donošenje po hitnom postupku vezano je uz sam tijek pregovaračkog procesa, ali ja bih voljela da to nije jedini i najvažniji razlog zbog čega se pristupa ovim izmjenama i dopunama Zakona. Naime, ovaj zakon ima direktne implikacije na jednu djelatnost o kojoj se o kojoj se u zadnja dva desetljeća čini mi se ne vodi dovoljno računa ili bar ne doživljava se kao djelatnost koja može doprinijeti gospodarskom razvitku Republike Hrvatske i jačanje gospodarskih subjekata i naročito njihove konkurentnosti na međunarodnom tržištu. Naime, devizno poslovanje je dio vanjsko trgovinskog poslovanja, jedne specifične djelatnosti, mnogi su već zaboravili da je vanjsko trgovinsko poslovanje podrazumijevalo posebno specijalizirane ljude koji su se bavili tim poslom i na taj način osigurali bolji pristup vanjskim vanjskim tržištima naših gospodarskih subjekata bez obzira da li su plasirali robe ili usluge. I naravno ako želimo poraditi na podizanju gospodarskih djelatnosti, ako želimo poraditi na podizanju naše proizvodnje, stvaranju proizvoda koji će biti konkurentni ne možemo zanemariti i to da smo u tom segmentu ovisni o uvozu i da je izvoz i uvoz pak direktno navezan na principe deviznog poslovanja. Liberalizacija koja je temeljni sadržaj ovog Zakona odnosi se direktno na slobodu kretanja kapitala i samo po sebi stvara bolje uvjete za uključivanje svih Hrvatskih potencijala na jednostavniji način u međunarodne gospodarske i trgovinske tokove. Međutim, želim napomenuti ovdje nešto što je također vezano uz ovaj Zakon ali se ne definira ovim zakonom. Liberalan odnos prema deviznom poslovanju podrazumijeva u odgovarajućoj mjeri popravljanje ili jačanje nadzora. Nadzor je ne mislim nadzora isljedništva, ne znam lova na vještice, onemogućavanje poslodavcima ili sprečavanje pokušaj pokušaj sprečavanja pojedinih poslodavaca da slobodno posluju, zbog toga čega je bila u prošlim razdobljima, što nisu podobni ili što nekima predstavljaju nepoželjnu konkurenciju. Jedan pravedan pošten odgovarajući nadzor koji mora slijediti liberalizaciju propisa u deviznom poslovanju jer ako ne bude toga onda će se pokazati da liberalizacija nije donijela ništa dobro nego da je donijela anarhiju i nered. U obrazloženju ovog Zakona spominje se još jedan zakon koji se odnosi na taj nadzor a to je Zakon o sprečavanju pranja novca. Ja sam jednom zgodom upozoravajući na loš glas koji bije Hrvatsku kada je u pitanju nelegalni posao pranja novca spomenula, ne znam da li za ovom govornicom ali u svakom slučaju nekom od političkih obraćanja, kako Hrvatsku bije glas u Europi kao zemlju u kojoj je najlakše očistiti neki ne do kraja čist novac. Bila sam zbog toga prozvana od ministra financija, pa čak optužena da nanosim štetu interesima Republike Hrvatske ali na žalost ja sam govorila ono što se drugi nisu usudili reći, SDP je upozoravao na probleme koje u Hrvatskoj imamo za razliku od onih koji se to tada nisu usudili govoriti. A nisu ustvari nikoga štitili. Nedavno sam vidjela ne znam koje izvješće, ali međunarodne agencije koja govori o Hrvatskoj još uvijek kao zemlji u kojoj se vrlo lako može oprati nelegalno stečen novac. Ovo spominjem samo zbog toga da potvrdim ili da poduprem ovu tezu ili zahtjev od nas iz SDP-a da uz liberalizaciju deviznog poslovanja mora ići pojačan, pravedan i efikasan svrsishodan nadzor. Jer inače ćemo ući u Europske trgovinske monetarne tokove ali i dalje ćemo nositi sa sobom jedan negativni ili ili težak uteg nepouzdane zemlje i to naše uključivanje i liberalizacija neće osigurati pune efekte koje se mogu dobiti. I na kraju još jedna kratka napomena koja je vezana uz ovaj dio koji se odnosi na liberalizaciju naših poslovnih subjekta rezidenata da posluju na ili dižu kredite ili posluju na računima izvan zemlje bez posebnih odobrenja. Vrlo često znamo da taj novac za koji se naši gospodarski subjekti zadužuju u inozemstvu potiče iz profita stranih banaka koje su te profite ostvarile na domaćem tržištu. Bilo bi dobro da osim ovih postupaka liberalizacije Vlada ozbiljno razmotri i donese one zakonske propise i druge propise koji će osigurati da profiti na području RH naročito bankarski profiti ne izlaze van vlasnicima koji su strani vlasnici banaka, nego da uvedemo takve mjere koje će potaknuti i te vlasnike i te banke da tako stvorene profite zadržavaju u zemlji i ulažu u razvoj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

praktički ne donosi se i ne dešava se ništa novo, već mu je temeljna zadaća da u ... uredbe Vlade RH na području liberalizacije depozitnih poslova, rezidenata i korištenja inozemnih kredita preko računa u inozemstvu, a što proizlazi iz obveza koje smo preuzeli tijekom pregovaračkog procesa u poglavlju 4 – Sloboda kretanja kapitala. Sama liberalizacija depozitnih poslova, rezidenta temeljem ovog prijedloga zakona nastupa od 1. siječnja 2011. godine i praktički to je najznačajnija odredbe iz ovog zakona. Naime, od 1. siječnja 2011. godina građani Hrvatske moći će slobodno otvarati računi u inozemstvu i obavljati promet preko tih računa. U području poslovanja ovlaštenih mjenjačnica uvode se nove odredbe koje u značajnoj mjeri mijenjaju i uvode nova ograničenja za ovlaštene mjenjače, a ključno je da ovlašteni mjenjač mogu prodavati stranu gotovinu i čekove samo za gotovinu u kunama, te da mogu prodavati stranu gotovinu samo za gotovinu u kunama. Uvodi se vrlo složena procedura za dobivanje dozvola za mjenjačke poslove i ne sumnjajući u njezinu opravdanost mi u klubu HNS-a, HSU-a koristimo priliku koristimo priliku da postavimo pitanje, da li se ta procedura može pojednostaviti i na koji način, a da se pri tome postigne isti cilj poštivanja zakonitosti. Naime, svima nam je poznato svatko od nas na više na neki snažniji ili manje snažniji način imati prilike to ili osjetiti ili vidjeti ili prisustvovati, a to je da posebno u turističkim središtima u našem priobalnom dijelu, često puta su turisti u situaciji da nemaju promijeniti novac. Mjenjačnica ne radi, banka ne radi ili zbog njegove komocije ne ide mu se do mjenjačnice, ne ide mu se do banke, njegovo pravo. Međutim, naše trgovine ne mogu prodavati robu i uslugu za devize, samo za kune. Jer kuna je naše nacionalno sredstvo plaćanja. I sada se postavlja pitanje, da li postoji uopće mogućnost, a sasvim sigurno postoji, da u jednoj blažoj varijanti se osigura i takvim trgovinama, takvim restoranima, takvim mjestima nešto slično kao što je to osigurano u Hrvatskim autocestama za naplatu cestarine po istom modelu, da se osigura i tim ljudima da mogu prodavati svoju robu, svoju uslugu, svoj suvenir, da mogu prodavati za sva vrsta plaćanja. Jednostavno ja osobno i mi u klubu HNS-a ne vidimo jedan logičan i razumljiv razlog da to mi tim ljudima ne omogućimo. Sasvim sigurno postoje mjenjačnice, postoje banke, sve je to uredu. Međutim, praksa govori sasvim drugo. Pa je naš prijedlog, prijedlog kluba HNS-a i HSU-a da se omogući da li će se zvati mali ovlašteni mjenjači da li će se zvati na bilo koji drugi način, uopće nije bitno kako će se zvati, ali da im se omogući da imaju mogućnost zamjene stranog gotovog novca u kune ali da nemaju mogućnost stranog gotovog novca za kune. I na taj način smo riješili sve. Dali smo im mogućnost da po određenoj proceduri dobe to ovlaštenje, da temeljem tog ovlaštenja imaju mogućnost otkupa strane valute, automatski prodaje svojih proizvoda i usluga, ali normalno uz ograničenje da nemaju pravo prodaje tog stranog novca, novca za kune. HSU-a da bi ovakvim rješenjem, jednim od mogućih rješenja ali rješenja ovakvog problema ponavljam kojemu smo svi svjedoci, a u cilju dobrog gospodara i poboljšanja korištenja mogućnosti ukupnog poboljšanja gospodarskih tokova, posebno bi bilo korisno za turističko područje, posebno bi bilo korisno i za ona kontrolna područja koja posjećuju turisti, a u svakom slučaju ne čini nam se logičnim ne uzeti onu mogućnost koja ti se pruža, a za dobiti tu mogućnost nekom od skraćenih procedura da li u okviru ovog zakona ili nekog drugo, potpuno irelevantno, ali u svakom slučaju potreba je da se i taj problem riješi i da se takva mogućnost i šansa iskoristi. Pa u kontekstu toga mi u klubu HNS-a i HSU-a podržat ćemo i HSU-a podržat ćemo ovaj prijedlog zakona. Ali istovremeno predlažemo da i ovaj problem koji možda nije toliko značajan, ali u trenutku kad nemaš mogućnosti zaraditi onda je vrlo značajan pa ajmo to našim ljudima osigurati. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. gospođa zastupnica Nevenka Majdenić. Izvolite. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržat će Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju i to po hitnom postupku. Naime, treba podsjetiti da u cilju preventivnog djelovanja na ublažavanje prelijevanja negativnih efekata svjetske financijske krize na domaći financijski sustav i boljeg upravljanja likvidnošću da je Vlada Republike Hrvatske donijela Uredbu o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju kojom je odgođeno utvrđena liberalizacija preostalih kapitalnih restrikcija. podsjetiti da je Republika Hrvatska preuzela obvezu usklađivanja svog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije, a ovaj zakon je izvršenje te obveze dakle u poglavlju 4.-Sloboda kretanja kapitala. zbog toga se i ovaj zakon donosi prvenstveno radi potvrđivanja odredbi Uredbe kojima je od prvog siječnja 2011. godine utvrđena liberalizacija depozitnih poslova rezidenata i korištenja inozemnih kredita preko računa u inozemstvu, a što proizlazi iz obveze preuzetim tijekom pregovaračkog procesa u poglavlju 4.-Sloboda kretanja kapitala. Liberalizacija depozitnih poslova rezidenata koja dakle nastupa 1. siječnja 2011. godine najznačajnija je odredba ovog zakona. Naime, od tog datuma rezidenti će moći slobodno otvarati račune u inozemstvu i obavljati platni promet preko tih računa. Treba također podsjetiti da i na temelju ovog dosadašnjeg dakle važećeg zakona rezidenti su samo iznimno i uz odobrenje Hrvatske narodne banke smjeli otvoriti račun i prenijeti novčana sredstva na račun u inozemstvu. Stoga danas negdje oko 100-tinjak pravnih osoba rezidenata koristi odobrenje za otvaranje računa u inozemstvu i na tim računima drži novčana sredstva, dok ostale pravne osobe rezidenti novčana sredstva drže isključivo na računima kod banaka sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Ono što također treba istaći je da se ovim zakonom proširuju razlozi za odbijanje zahtjeva za izdavanje odobrenja za obavljanje mjenjačkih poslova, odnosno razlozi za oduzimanje odobrenja koji uz dosadašnju kaznu zatvora i novčanu kaznu uključuju i ostale kaznenopravne sankcije. Nadalje, uvodi se odredba prema kojoj se zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje mjenjačkih poslova odbija ako je nad podnositeljem zahtjeva otvoren stečajni ili likvidacijski postupak. Propisuje se prestanak važenja odobrenja za obavljanje mjenjačkih poslova izdanog ovlaštenom mjenjaču nad kojim je postupak likvidacije otvoren prije te nakon stupanja na snagu ovog zakona. Uvode se i nove prekršajne odredbe za ovlaštene mjenjače koji obavljaju mjenjačke poslove, a u registru nemaju upisanu djelatnost obavljanja mjenjačkih poslova. Dakle, ovim zakonom utvrđuje se da ovlašteni mjenjači mogu otkupljivati stranu gotovinu i čekove koji glase na stranu valutu samo za gotovinu u kunama te da mogu prodavati stranu gotovinu samo za gotovinu u kunama. Prema važećem zakonu ovlašteni mjenjači mogu prodavati stranu gotovinu za debitne odnosno kreditne kartice te za čekove koji glase na kunu. ukidanjem korištenja tih instrumenata uvodi se radi sprečavanja njihovog korištenja za kreditiranje koje može uključiti i lihvarenje. Dakle, ima puno razloga da prihvatimo prijedlog ovoga zakona. Klub zastupnika podržat će donošenje ovog Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju i također podržat ćemo ga da se donese po hitnom postupku. Hvala lijepa.